proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Krunoslav Markovinović. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je na temelju članka 10. Zakona o državnim potporama prethodno obvezujuće mišljenje. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Dražen** Gospodine potpredsjedniče, poštovane i gospođe saborski zastupnici. Dozvolite uvodno najprije nekoliko rečenica o tome kako smo došli do ovog zakona. Ponajprije želim istaknuti da je još 2003. godine tadašnji Zakon o pošti najvećim dijelom usklađen sa poštanskim direktivama važećim u tom trenutku, prvom i drugom poštanskom direktivom. Tim je zakonom uveden regulatorni pristup području poštanskih usluga. Također su definirane usluge, univerzalne usluge i područje rezerviranih usluga. Izmjenama iz 2005. godine smanjen je opseg univerzalnih usluga, ojačane su obveze i javne ovlasti ovlasti Vijeća za poštanske usluge kako se tada zvao regulator na području tržišta poštanskih usluga. Sa zadnjim izmjenama postojećeg zakona iz 2008. godine zakon je dodatno usklađen sa drugom poštanskom direktivom, redefinirano je područje univerzalnog rezerviranog područja na način da je kriterij mase smanjen sa 100 grama na 50 grama sa odgođenom primjenom od 1.1.2010. godine, a kriterij cijene sa tri puta na dva puta cijene prve stope mase najbrže kategorije. Također tim je izmjenama došlo do spajanja tadašnjih dvaju regulatora, tadašnje Agencije za telekomunikacije Vijeća za poštanske usluge uz sadašnju Hrvatsku agenciju za pošte i elektroničke komunikacije. Nadalje, važan element u donošenju ovog zakona je bio i iz ožujka prošle godine Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga do 2013. godine, taj akcijski plan provedbe te strategije kojim je definiran scenario umjereno spore liberalizacije poštanskog tržišta. Naravno dajući dovoljno time dovoljno vremena javnom poštanskom operatoru do početka 2013. godine, što je i ciljani datum za potpunu liberalizaciju da izvrši nužno restrukturiranje. Naravno u pripremi i izradi prijedloga ovog zakona vođena je intenzivna komunikacija sa nadležnim direktoratom i u Europskoj Tako je početkom ove godine u dva navrata bio održan i tehnički sastanak nakon čega je bilo postalo jasno da je potrebno donijeti novi zakon koji je evo ovom prilikom se predstavlja i predlaže Hrvatskom saboru za usvojenje. Prethodno je također održana javna rasprava u trajanju od 30 dana, od 20. travnja do 20. svibnja, 18 gospodarskih subjekata direktno izvješćeno o izradi prijedloga novog zakona, 5 reakcija sa nekoliko desetina primjedbi je bilo podastreno. je što se tiče samog sadržaja ovog prijedloga zakona. Skrenuo bih pažnju na nekoliko razlika, odnosno na dosadašnja zakonska rješenja. Prije svega, u univerzalnim poštanskim uslugama, u definicijama izbačena je, odnosno promijenjeno je na način da izravna pošta se ne razumije./… poruku adresirana na minimalno 500 primatelja više nije dio univerzalne usluge. Također dio univerzalne usluge više nisu tiskanice, kao ni poštanske brzojavne uputnice. I pošiljke s povratnicom, i žurne pošiljke. U rezerviranim univerzalnim uslugama u članku 9. potvrđen je intencija sa prošlih izmjena, a to je stogramsko rezervirano područje, stogramski monopol do 1.1.2010., dakle kroz 6 mjeseci on se reducira na 50 grama, a također na daljnjim odredbama u članku 63. je definirano da do 31.12.2012. godine prestaje isključivo pravo javnom operatoru za obavljanje tih usluga. Novi je izrast poštanske usluge sa …/Govornik se ne razumije./… vrijednošću čime je zamijenjen stari izrast kurirske usluge, a po nama, po mišljenju Vlade na transparentniji i jasniji način definirano da poštanske usluge sa dodatnom vrijednošću moraju sadržati kumulativno 5 elemenata i svih 5, bez toga one nisu pod tom definicijom, već spadaju pod neke druge usluge. Novo je također i slijedeće. Omoguće je obavljanje poštanskih usluga i fizičkim osobama, do sada su to bile samo pravne, dok opće uvjete davatelja poštanskih usluga se dostavljaju samo na znanje agenciji regulatoru …/Govornik se ne razumije./…, a ne više na odobrenje što je također iskorak u liberalizaciji. Ostaje odredba o tome da se odobrava cijena rezerviranih usluga od strane HAKOM-a, dakle ono je na određen način pod kontrolom. Što se tiče pristupa mreži javnog kooperatora, također novost je da je pristup omogućen svim davateljima poštanskih usluga, a dosad je to bio samo za davatelje univerzalnih poštanskih usluga. Naravno prethodno je potrebno donijeti još nadležni podzakonski akt. Vezano za kvalitetu univerzalnih poštanskih usluga, obveza tzv. petodnevne dostave koja je postojala i do sada ovim je prijedlogom zakona preciznije definirana i također će se pravilnikom koji donosi HAKOM od 1.1.2011. godine provoditi sa manje izuzetaka. Pri kraju, zaštita korisnika. Također je ovim prijedlogom zakona na bolji način uređena. Konkretno, unutrašnja ustrojstvena jedinica koja je organizirana unutar agencije HAKOM-a poznata iz Zakona o elektroničkim komunikacijama, naravno da se ustrojava na način da može efikasno djelovati i rješavati sporove korisnika i koji traže zadovoljštinu iz područja poštanskih usluga. A do sada je jedino mjesto za rješavanje sporova bila sudska instanca. Dodatno određen je konkretan rok od najviše 90 dana u kom agencija mora donijeti odluku o rješenju spora. Što se tiče financiranja HAKOM-a na kraju želim reći da je također novost to što se on do sada za dio koji se odnosi na poštanske usluge za dio toga troška financirao iz državnog proračuna, dok se po ovom prijedlogu zakona financiranje HAKOM-a previđa na analogan način kao što se to provodi i u elektroničkim komunikacijama, a to je da se u određenom postotku od ukupnih godišnjih prihoda svi operatori, odnosno svi davatelji poštanskih usluga kontriburiraju svoje financijske obveze i na taj način omogućuje efikasan rad regulatora. Toliko u uvodu, za sva daljnja pitanja naravno stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo. **Šeks,

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege Na tržištu poštanskih usluga očekuje nas potpuna liberalizacija, pa moramo prilagoditi zakon Europskoj uniji, ali i zaštiti javnog operatora koji zapošljava preko 12 tisuća ljudi. Iz toga razloga dobro je što se odgodila potpuna liberalizacija tržišta do 2012. godine. To je period do kada očekujemo da će se Hrvatske pošte reformirati i biti spremne za konkurenciju europskog tržišta. Na polju poštanskih usluga ostvaren je napredak u smislu razine usklađenosti zakonodavstva. 2008. godine usvojena je Strategija za razvoj tržišta poštanskih usluga i Akcijski plan za provedbu usvojene strategije. Strategija predlaže vremenski okvir za daljnju liberalizaciju tržišta poštanskih usluga. Zakon koji smo donijeli u srpnju 2008. godine ojačao je nadzorne ovlasti regulatornog tijela. Vijeće za poštanske usluge spojeno je sa Hrvatskom agencijom za telekomunikacije u jedinstvenu Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije. Nadalje, zakonom se u cijelosti preuzima pravna stečevina Europske unije, sadržana u prvoj i drugoj Poštanskoj direktivi, pri čemu je ispunjena obaveza za zatvaranje pregovora u poglavlju 3. koje govori o pravu poslovnog nastana i slobodi pružanja poštanskih usluga. Pri izradi teksta nacrta prijedloga ovoga zakona, vodilo se računa o implementacije treće Poštanske direktive Europske komisije, te o specifičnostima nacionalnog tržišta poštanskih usluga, kao što je rečeno na samom početku. Zadaća i cilj ovog zakona je osigurati kvalitetan, učinkovit i suvremen regulatorni okvir koji će osigurati daljnji razvoj poštanskih usluga kako bi se ovaj sektor do 2012. mogao integrirati u jedinstveno liberalizirano europsko tržište. O detaljima i novinama koje ovaj zakon predlaže i ako ga usvojimo i donijet će govorio je iscrpno državni tajnik, pa to ja neću ponavljati. Za kraj ću reći, da je važno da će se u prijelaznom razdoblju koje je pred nama osigurati dostupnost i zadovoljavajuća razina kakvoće univerzalnih univerzalnih poštanskih usluga javnog operatora, što naravno osigurava odgovarajuću razinu standarda građana i funkcioniranje gospodarstva u cjelini. Eto iz ovih razloga zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke, podržati će ovaj prijedlog zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite.

U međuvremenu je bilo nekoliko izmjena. Tim zakonom počeo je i postupak liberalizacije određenog dijela tržišta poštanskih usluga. Ali su i utvrđene rezervirane poštanske usluge monopol, uz osiguranje dostave pošte na cijelom području Republike Hrvatske. To za sada jedino radi Hrvatska pošta. Nitko drugi nije ni tražio takvu koncesiju, jer i nije baš isplativa. Radije traže koncesiju za dostavu poštanskih usluga u velikim gradovima, koncentracija korisnika poštanskih usluga je velika, a troškovi su manji. A obavljanje univerzalnih poštanskih usluga od interesa je za Republiku Hrvatsku i dakako na cijelom području Republike Hrvatske. Nije nam od interesa gašenje poštanskih ureda sa čime je počela Hrvatska pošta, što smo vidjeli u nedavnom izvješću o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za proteklu godinu. I taj je trend trebao bi se zaustaviti. Liberalizacija tržišta nužno implicira i određeno regulatorno tijelo. U početku je to bilo Vijeće za poštanske usluge, a potom već spomenuta Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. Naravno sve ovo i u sklopu usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije na putu pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim prijedlogom zakona su jačanje neovisnosti i izgradnja potrebnih kapaciteta nacionalnog regulatornog tijela na tržištu poštanskih usluga. Potom poboljšanje učinkovitosti i nadzornih ovlasti, liberalizacija tržišta poštanskih usluga, povećanje odgovornosti davatelja poštanskih usluga i posebno puno bolja zaštita poštanskih usluga. Dakle, ukratko prijedlogom zakona propisuju se uvjeti za obavljanje usluga, uređuju se prava i obveze i odgovornosti davatelja i korisnika usluga, određuju poslovi Agencije za poštu i elektroničke komunikacije u dijelu koji se odnosi na regulatorne poslove u području poštanskih usluga, obavljanja inspekcijskog i stručnog nadzora u području poštanskih usluga, te uređuju druga pitanja vezana za obavljanje poštanskih usluga. Vjerujemo da će Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije uvesti više reda u poštanskim uslugama, nego što je to do sada bilo. To je iz razloga jer je agencija već uvela zavidnu razinu reda u elektroničkim komunikacijama. I neka malo više imaju u vidu da su zaduženi i za poštanske usluge. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče. Iako ću podržati donošenje ovog novog Zakona o poštanskim uslugama na samom početku rasprave moram izraziti čuđenje zbog upravo turbo hitre procedure kojoj je ovaj zakon podvrgnut od ulaska u Sabor. Iako se radi o jednom od zakona iz tzv. europskog paketa smatram kako je problematika poštanskih usluga od iznimnog javnog interesa a s obzirom na činjenicu da se radi o potpuno novom zakonu a ne o izmjenama i dopunama važećeg zakona smatram kako bi bilo od općeg hrvatskog interesa da je zakon prošao dva čitanja ili da je barem njegova saborska procedura nešto dulje trajala jer bi to omogućilo nešto detaljnije i pažljivije čitanje ovog prijedloga zakona. Iako pozdravljam donošenje ovog zakona i to prvenstveno stoga što se njime odgađa potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga i to u svrhu nastavka rezerviranja usluga za javnog operatera a to su Hrvatske pošte tvrtke u državnom vlasništvu koristim ovu priliku kako bih upozorila na nešto što bi se moglo pokazati velikim nedostatkom ovog zakona. To se konkretno odnosi na to što u ovom prijedlogu zakona nema ni spomena usluge tzv. hibridne pošte a koja podrazumijeva da korisnik davatelju predaje podatke elektronskim putem a davatelj usluga printa, kuvertira i dostavlja pošiljke. Naime, prema informacijama koje sam dobila od poštanskih stručnjaka neprecizno reguliranje usluga tzv. hibridne pošte u pojedinim zemljama Europske unije izazvala je prilično problema pa bismo po počelu "pametni uče na greškama drugih" u ovom prijedlogu zakona trebali regulirati ovaj tip usluga i na taj način ne upasti u probleme u koje su došle neke europske zemlje. A činjenica jest da smo skloni zakomplicirati stvari u ovom području čak i kada imamo definirane i regulirane zakonima mnoge pojedinosti a mogu samo strahovati što se može dogoditi na tržištu kada neke nove usluge u poštanskom poslovanju uopće nemamo regulirane zakonom. U tom ću smislu podsjetiti na mnoge nejasnoće i dubioze vezane uz poslovanje nacionalnog operatera Hrvatskih pošta. Naime, iako je HP povećao cijene usluga oko 50%, ukinuo komercijalne popuste a upravo pošta je puna samohvale o tome kako izuzetno pozitivno posluje iako Hrvatske pošte dokapitaliziraju Hrvatsku poštansku banku činjenica jest da je ova tvrtka u državnom vlasništvu ostvarila više od 200 milijuna kuna gubitka u prošloj godini. Što sada imamo? Sada HP izdaje komercijalne zapise u iznosu 28 milijuna eura. Iako je to dosta veliko zaduženje ono nije ni približno dovoljno za stvarne investicije u Hrvatskim poštama poput izgradnje novog centra za razradu pošiljaka čija je cijena između 50 i 60 milijuna eura a koji je nužan za opstanak HP-a. Stoga moramo zaključiti da ovo zaduženje ima neku drugu namjenu i to vjerojatno onu vezanu uz realizaciju kratkoročnih ciljeva. To je u najmanju ruku čudno ako se zna da je cijena znatno povećana i da su ukinuti komercijalni popusti, dakle priljev sredstava ne bi trebao biti nikakav problem. Zbog toga se samo po sebi postavlja pitanje zašto se Hrvatske pošte moraju zaduživati ako tako dobro posluju. Ako pak Hrvatske pošte ne posluju dobro i s dobitkom što se tvrdi zašto onda kupuju privatnu navodno kurirsku tvrtku, zašto dokapitaliziraju HPB i povećavaju broj direktorskih mjesta s vrlo visokim primanjima. S obzirom na činjenicu da sam se u posljednje vrijeme dosta bavila pitanjem moguće kupovine tvrtke "City Express" od strane Hrvatskih pošta posebnu mi je pozornost privukao i ovaj prijedlog zakona, tim više jer sam odgovor na zastupničko pitanje Vladi postavljeno u travnju upravo na ovu temu pitanje u kojem sam tražila Vladu da mi pojasni cijeli niz prijepora vezanih uz moguću kupovinu ove tvrtke od strane Hrvatskih pošta bez ikakvog objašnjenja i isprike odgovor primila tek prošli tjedan, dakle nakon gotovo 3 mjeseca i to odgovor u kojem Vlada nije odgovorila na gotovo nijedno od mojih desetak pitanja vezanih uz ovu problematiku. Podsjećam da od sada već bivšeg premijera na posljednjem aktualcu također nisam dobila odgovor na vrlo jednostavno pitanje vezano uz područje koje pokriva i ovaj prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo a to je s kojom se to djelatnošću ustvari bave Hrvatske pošte i jesu li poslovale s dobitkom ili gubitkom. Moram priznati da me šutnja najviše državne administracije na ova pitanja začudila pa sam se nadala da će odgovor Vlade biti korektan i temeljit, no odgovor kao da je napisan preko volje i ne lijevom rukom već lijevom nogom nekog Vladinog činovnika a to jako čudi jer se u hrvatskim medijima već neko vrijeme gotovo o tome da će Hrvatske pošte kupiti tvrtku "City Express" a spomenuta kupnja se od strane Uprave Hrvatskih pošta pa čak i nemušte u odgovoru Vlade koji sam primila pred koji dan opravdava širenjem i preuzimanjem određenog segmenta tržišta odnosno osvajanjem tržišta kurirskih usluga. No, taj je argument vrlo tanak jer tvrtka "City Express" već godinama obavlja dostavu pošiljaka koje su lakše od 100 grama a što je prema važećem Zakonu o pošti ustvari rezervirano isključivo za Hrvatske pošte. Zašto Vlada dopušta takav upad privatne tvrtke u područje rezervirano za nacionalnog poštanskog operatera nikome nije poznato pa se čini da je Vlada usprkos svojoj europskoj gorljivosti zaboravila da je model rezerviranja dijela usluga za javnog operatera propisani u direktivama Europske unije i sveprisutan u zemljama članicama Europske unije u kojima se to ne smatra pogodovanjem državnoj firmi već načinom da se osigura dostupnost poštanskih usluga i u najzabačenijim dijelovima države pod istim uvjetima kao i u centru glavnog grada. Stoga se opravdano postavlja pitanje koji je stvarni razlog ove transakcije. Moram napomenuti da me i godišnje izvješće HAKOM-a za 2008. godinu o kojem smo nedavno raspravljali također neugodno iznenadilo jer su u njemu nedostajala objašnjenja zašto je prihvaćeno izvješće Hrvatskih pošta o kvaliteti iako je kvaliteta usluga bila na katastrofalno niskoj razini. Zašto su Hrvatske pošte ukinule težinsku stopu od 20 grama i uvele stopu od 50 grama čija je cijena od 3,50 kuna znatno viša od dosadašnjih 2,30 kuna za koliko se do nedavno moglo predati obično pismo te kako i zašto je HAKOM odobrio cijenu od 3,5 kuna iako za nju nije priloženo obrazloženje i izračun troškova od strane Hrvatske pošte. Rekla bih ipak da je najvažniji nedostatak tog izvješća bilo to što u njemu nije bilo ništa o nalazima obavljenih nadzora. Nije jasno zbog čega je agencija to odobrila iako bi kao regulator trebala voditi računa o korisnicima usluga nacionalnog poštanskog operatera. Naime, za odobravanje cijena iz rezerviranog područja Hrvatskih pošta mora izračunati i dokazati opravdanost podizanja cijena. To se nije dogodilo. Temelj za to je razdvojeno računovodstvo za svaku uslugu posebno. Iako je to Hrvatskih pošta još iz 2005. godine to do danas nije učinjeno. Nadam se da će ovaj zakon u kojem je kako tvrdi predlagatelj, citiram, posebna pozornost posvećena daljnjem jačanju neovisnosti izgradnje potrebnih kapaciteta nacionalnog regulatornog tijela na tržištu poštanskih usluga HAKOM-a poboljšanju djelotvornosti njegova rada i ustrojstva te nadzornih ovlasti doista i proizvesti pozitivne učinke za hrvatsko poštansko tržište jer njima kako sada stvari stoje vlada "Divlji Zapad" jer sve dok ne dobijemo objašnjenja za mnoge nelogičnosti koje već godinama vladaju hrvatskim poštanskim tržištem bujat će sumnje u to da nešto s tržištem hrvatskih poštanskih usluga debelo ne štima. Naime, kako logičnije objasniti zašto odjednom Hrvatske pošte podižu cijene svojih usluga iako sve do nedavno nedavno tvrtka je ratovala sa "City Expressom" tako što je snizila cijene na najnižu moguću razinu. Zašto odjednom Hrvatske pošte poskupljuju svoje usluge i čine ih skupljim od navodne kurirske usluge privatne tvrtke, a to je tek jedan od segmenata zanimljive priče o odnosima Hrvatskih pošta i City expressa na koju Vlada Republike Hrvatske iz tko zna kojih razloga ne želi dati odgovor. Kao da Hrvatske pošte znači nisu tvrtka u državnom vlasništvu koja je prošlu godinu poslovala sa gubitkom i tako valjda stvorila sve preduvjete da novcem poreznih obveznika kupi konkurentsku privatnu tvrtku. Vrlo logično i apsolutno prihvatljivo ukoliko se gleda sa pozicije javnog interesa koju bismo mi saborski zastupnici i zastupnice trebali i trebale braniti u ime onih koji nas biraju i plaćaju. Hvala lijepa.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 Zahvaljujem na svim komentarima izrečenim na ovaj prijedlog zakona. Bez pretenzije da odgovorim na sva postavljena pitanja jer na njih možda i nije moguće odgovoriti iz ove pozicije u ovom trenutku. Pokušati ću tek dati nekoliko dodatnih informacija radi potpunog razumijevanja i ovog prijedloga. Dakle, hitnost za ovaj zakon objašnjena je u samom prijedlogu, ponoviti ću još jedanputa, radi se o zakonu koji je, čini jedan od, dakle čije donošenje predstavlja jedan od šest mjerila za zatvaranje poglavlje broj 3. …/Govornik se ne razumije./… i sloboda pružanja usluga. Kako je tek u veljači i ožujku ove godine nakon tehničkih sastanaka postalo …/Govornik se ne razumije./… da je potrebno donijeti potpuno novi zakon a ti su rokovi bili vrlo kratki, logično je da su kratki rokovi u svim fazama donošenja donošenja ovog zakona izuzev javne rasprave kojoj smo posvetili dovoljno vremena. Ali moram naglasiti da je u toj javnoj raspravi aktivno sudjelovalo kako socijalni partneri, od sindikalne strane tako i poslodavci da je prijedlog ovom zakonu dalo Gospodarsko socijalno vijeće, da je na tom Gospodarsko socijalnom vijeću prijedlog zakona dan kako od strane poslodavaca, tako i od strane sindikata pa tako i od onog većinskog u Hrvatskoj pošti ali i svih ostalih. Što se tiče definicije hibridne pošte, hibridna pošta kao takva nije eksplicite definirana ovim prijedlogom zakona. Međutim, ostale odredbe ovoga zakona jasno upućuju u to kako je potrebno provoditi i određene dileme ukoliko do njih dođe u praksi. Konkretno definicija rezervirane usluge je po mišljenju, kako operatera Hrvatske pošte, tako i stručnjaka koji su izradili ovaj prijedlog dovoljno eksplicitna da ne bi trebala stvarati dileme u provođenju ovoga zakona jer je definicija naravno u svom težinskom limitu vrlo jasna i govori o 100 grama koje je rezervirano za Hrvatsku poštu do kraja ove godine, o 50 gramskom težinskom razradu koji je rezerviran od sljedeće godine i tu ne bi trebalo biti nedoumica ni po kakvom, ni po kakvom osnovu u provođenju. Naravno da je bilo određenih problema, naravno da je bilo i pokušaja i još ih ima i prekršaja iz domene ovoga zakona. Nadležne službe kako unutar agencije, nadzornici agencije, odnosno inspektori koji su pri ministarstvu podnijeli su u tom smislu niz prekršajnih prijava i sve, primijenili sve ove mjere koje im stoje na raspolaganju, kako bi sankcionirali uočene prekršaje. Što se tiče cijene koja se povećala možda ne za 50% nego nešto manje sa 2,30 na 2,80, s time da se težinski razred također istovremeno povećao sa 20 na 50 grama, dakle, nešto je manji postotak bio povećanja. Ali potrebno je reći da se cijena osnovne usluge poštanskog pisma nije mijenjala već zaista godinama i da je to predstavljao jedan veliki, jednu veliku neprilagođenost u poslovanju Hrvatskih pošta u odnosu na okruženje i na ostali gospodarski sektor. I bilo je to povećanje i nužno iz poslovnog aspekta a isto tako moram ovdje napomenuti da je ono kao i sve ostale cijene odobreno od strane regulatora. Suglasan sam i mogu potvrditi da ostaje određena obaveza javnom operatoru o razdvajanju troškovnog knjigovodstva o razdvajanju parametara iz domene univerzalne odnosno ostalih usluga. I to je poznato, to je u procesu, u tijeku izrade, uvjeren sam da će to u najkraćem vremenu biti i ostvareno. Što se tiče poslovanja, koliko ja iz svoje pozicije mogu, u dobroj vjeri da dam dodatne informacije na zastavljene komentare ovdje reći. Mogu samo napomenuti da je trend gubitaka iz prošle godine iskazan u ovoj godini preokrenut, djelomično i zahvaljujući ovoj mjeri povećanja cijene osnovne usluge ali isto tako i ozbiljnom i odlučnom početku provođenja …/Govornik se ne razumije./… reformi a kao što znamo i vidimo i ovaj prijedlog zakona ne dopušta kompromis i postavlja konačni rok, konac 2012. do kada je te reforme potrebno provesti. Tako je došlo do velikog, možemo reći, uvjetno velikog, dogovornog moram posebno naglasiti zbrinjavanja radnika koji su bilo tehnološki bilo na koji drugi način višak u Hrvatskoj pošti. Prošle godine, koncem godine oko 780, ove godine taj trend se nastavlja i u prvoj polovici, isto tako do konca godine će biti približen brojci dodatnih 500, uključujući i one koji stječu uvjete za potpunu i punu mirovinu što smatramo da će dodatno doprinijeti jednom boljem poslovanju Hrvatske pošte. Rezultat tih dviju mjera već sada je vidljiv, pa je, su prihodi, odnosno, prihodi pa uključujući i one o ukidanju bonusa doprinijeli do povećanja ukupnih prihoda za 19,5%, dakle, u prvih 6 mjeseci ove godine a isto tako iskazana je po preliminarnim obračunima obračunima operativna dobit od 75 milijuna kuna za razliku od prošlogodišnjeg rezultata koji je bio debelo u crvenom području. Evo, toliko u ovom završnom osvrtu, ja vam zahvaljujem na konstruktivnim komentarima i uvjeren sam da će ovaj novi zakon omogućiti Hrvatskoj pošti provedbu restrukturiranja do kraja i u rokovima na zadovoljstvo u ovom trenutku nešto manje od 12 tisuća radnika, ali prije svega Da neće biti previše zatvaranja ureda, ali i tu je također bitno provesti reformu na način da se pošta prilagodi zahtjevima i ugleda na svoje, na slična rješenja, poznata dobra, pozitivna rješenja izvan Hrvatske gdje se dio ureda može i delegirati, odnosno ti …/Govornik se ne razumije./… mogu delegirati da to ne budu poštanski uredi s punim radnim vremenom, pa čak i na određen franšizni način što je praksa vani i tu sve potencijali koje ovaj važni gospodarski subjekt koji ima 1% ukupnog, koji sa svojih milijardu i pol kuna godišnje realizacije i 1% zaposlenih zaslužuje. Evo zahvaljujem vam još jedanputa i hvala na podršci. Ispričavam se, naravno amandman Odbora za zakonodavstvo se prihvaća. Drugih amandmana u ovom trenutku nema. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.